Evo kolega nastavljamo dalje sa radom. Sljedeća točka je: - Prijedlog odluke o proglašenju „Nacionalnog dana Ambliopije“. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Temeljem članka 172. Poslovnika. Materijale ste primili. Raspravu su proveli Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za zakonodavstvo. Izvješća su dana na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Uvaženi zamjenik ministara zdravlja gospodin Ivan Bekavac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Ambliopija ili slabovidnost se definira kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija, vidne oštrine, percepcije kretanja, osjećaja dubine prostora, razlikovanja kontrasta bez prisutne vidljive bolesti oka. Uzrok razvijene ambliopije je izostanak dozrijevanja vidnog dijela mozga zbog nedovoljne vidne stimulacije. Ukoliko se u ranom periodu života djeteta ambliopija ne liječi oko može postati funkcionalno slijepo jer je nakon 7. godine života razvoj vidnog dijela mozga najvećim dijelom završeno. Rizični čimbenici za nastanak ambliopije su u više od 90% slučajeva izražene refraktorne greške i strabizam ili škiljavost, bijeg oka. Liječenje ambliopije ovisi o uzroku. Smatra se da je probir testiranjem vidne oštrine četverogodišnjaka najpouzdaniji za otkrivanje ambliopije s obzirom da se tim jednostavnim testom može otkriti i do 97% svih anomalija oka. U 10-ak razvijenih zemalja rani probir i liječenje ambliopije uvriježena su javno zdravstvena politika. Rano liječenje ambliopije među najisplativijim je postupcima a Nobelova nagrada za medicinu 1981. godine dodijeljena je upravo za objašnjenje patofizioloških procesa ambliopije. Procjenjuje se da je prevalencija ambliopije u svijetu oko 5% i da danas u RH živi najmanje 200 tisuća slabovidnih osoba. Jedino pravovremenim liječenjem moguće je ambliopiju izliječiti u preko 90% slučajeva. Promicanje svjesnosti o ambliopiji kontinuirani je cilj hrvatskog društva u cjelini, stoga je od osobitog značaja inicijativa referentnog centra Ministarstva zdravlja za dječju oftalmologiju i strabizam pri klinici za očne Kliničke bolnice Sveti Duh za obilježavanje Nacionalnog dana ambliopije 12. rujna. Jer skrining vida otkrivanje i liječenje ambliopije stvara zdravog pojedinca a time i društva napretka sa identitetom prepoznatim u svijetu po razvijenoj svijesti o važnosti zdravlja djece i neupitnim naporima za stvaranje zdravog društva u cjelini. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora netko uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Za raspravu se prijavila u ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Budimir.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra gospodine Bekavac, poštovane kolegice i kolege. Na dnevnom redu je Odluka o proglašenju Nacionalnog dana ambliopije. I željela bih vas podsjetiti kako smo do sada u Hrvatskom saboru samo u 7. sazivu imali proglašenje Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze, Nacionalnog dana Nikole Tesle i proglašenje Nacionalnog dana hitne medicinske službe. A ove godine i u ovom sazivu proglasili smo 2016. godinu, godinom Nikole Šubića Zrinskog. Danas kako rekoh raspravljamo o Odluci o proglašenju dana ambliopije i to 12. rujna. Ambliopija ili kako je još nazivaju slabovidnost jest pojava oslabljenog vida na oku a da se pri tome nikakve patološke promjene ne vide na oku. Istražujući malo ovu bolest i problem, dakle ambliopiju uspjela sam saznati da je njezin uzrok fiziološki poremećaj u mozgu odnosno u centru za vid. U ravnom djetinjstvu dok se još vid razvija jedno oko može vidjeti slabije uslijed strabizma ili uslijed refrakcijske anomalije. Bitno je spomenuti ako se taj poremećaj ne ukloni na vrijeme mozak će potiskivati vidne informacije koje stižu iz slabijeg oka i vidni centar će ostati nedovoljno prijemljiv za te informacije. Zato je jako važno da se ambliopija otkrije na vrijeme. Pored određivanja dobre vidne korekcije, odnosno ispravljanja vida naočalama najbolja terapija ambliopije je kako sam uspjela shvatiti pravovremeno povremeno zatvaranje boljeg oka i vježbanje vida na slabijem oku. Ponekad je potrebno i operirati kako bi se oči dovele u pravilan položaj i omogućilo istovremeno gledanje s oba oka. Ova nezgodna bolest ili poremećaj prisutan je procjenjuje se oko 1-5% populacije. Ambliopija obično u većini slučajeva zahvaća jedno oko no može biti i obostrana. Kada oba oka podjednako ne mogu stvoriti jasnu sliku na mrežnici. To naravno izaziva strašne poteškoće osobi koja ima ambliopiju. Kako sam već i rekla prepoznavanje ovog stanja u ranom djetinjstvu povećava šanse uspješnog liječenja jer kako i piše u ovom prijedlogu djetinjstvu povećava šanse, znači za djecu nakon 7 godine života, razvoj vidnog djela mozga najvećim djelom je završen. O odluci koju imamo ispred sebe piše da i u desetak zemalja na svijetu rani probir i otkrivanje ambliopije i njeno liječenje pripadaju javnoj zdravstvenoj politici. Njeno rano liječenje među najisplatljivijem je postupcima. Bitno je jer dio mozga koji prima vidne informacije od zahvaćenog oka nije adekvatno stimuliran pa se ne razvija pravilno. To su dokazala izravna ispitivanja mozga a David Hobel i …/Govornik se ne razumije./… su 1981.godine zbog toga dobili Nobelovu nagradu za medicinu. odluci i piše kako je Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula globalnu inicijativu za smanjenje preventivnog gubitka vida pozivajući sve zemlje svijeta da do 2020.godine doprinesu lokalno ovoj inicijativi. Evo Vlada RH danas to ovdje u Hrvatskom saboru i čini i daje svoj obol proglašenjem 12.rujna „Nacionalnim danom ambliopije“. Vjerujem kako ćemo svi ovdje ovaj prijedlog i podržati jer na koncu onima kojima imaju ovaj poremećaj to puno znači i to je najmanje što se za i zbog njih može učiniti. U našoj zemlji kako piše ima oko 200 tisuća a pravovremenim liječenjem ona je izlječiva u 90% slučajeva. Stoga je pohvalna i hvale vrijedna inicijativa referentnog centra Ministarstva zdravlja za dječju oftalmologiju i strabizam pri klinici za očne bolnice u bolnici Sveti Duh u Zagrebu. To je svakako pohvalno i treba podupirati i dalje još više što god se može napraviti jer kako rekoh osobama koje imaju ovaj nezahvalni poremećaj je najteže i naša pomoć im je potrebna a pogotovo ako se može spriječiti i liječiti. Naime, proučavajući problematiku ambliopije uočila sam kako veliki broj osoba s ambliopijom naročito one s blažim poremećajem često nisu svjesni svoje bolesti do starije dobi budući da je vid na jačem oku održan. No osobe s teškom ambliopijom pate od poremećaja vida, osobito slabe percepcije dubine. Osim toga mogu se razviti slaba prostorna oštrina, loša percepcija kontrasta te neki sofisticiraniji poremećaji vida poput oslabljene percepcije pokreta. Navedeni su poremećaji obično specifični za ambliopiju. Simptomi uključuju i poremećaj binokularnog vida kao što je ograničena stereoskopska percepcija dubine te bolesnik obično teško zamjećuje prikrivene trodimenzionalne slike poput onih prikazanih u autostereogramima. Normalna ostaje percepcija dubine dobivena jednim okom. Veličina, perspektiva, paralaks kretanja. Saznala sam da se ambliopija fiziološki može javiti kao posljedica dugotrajnog konzumiranja nikotina ili konzumiranja alkohola što je dodatan razlog potrebne svijesti i edukacije o ovoj bolesti. To je razlog zašto mi je drago da i mi danas ovdje u Hrvatskom saboru o tome razgovaramo. Koliko nam je dakle poznato a kako se da iščitati o ambliopiji, postoje tri vrste iste a to su ambliopija zbog strabizma, ambliopija zbog refrakcijske greške i ambliopija zbog nekorištenja i ambliopija zbog okluzije. Što se liječenja ambliopija tiče i ako je najveći uspjeh postignut, ako je liječenje započeto prije 5-e godine života istraživanja su pokazala da do poboljšanja može doći i u djece starije od deset godina i ponekih odraslih. Za razliku od neliječene djece, djece između 7 i 12 godine kojima je bolje oko bilo okulirano, u koje su izvodili ortopičke vježbe imale su 4 puta veće šanse za poboljšanje vidne oštrine sa dva retka na standardnim snelovim tablicama. Adolescenti između 13 i 17 godine također su pokazivali poboljšanje no u manjim razmjerima. Vjerujem kako ćemo svi u Hrvatskom saboru podržati ovaj prijedlog odluke i na taj način uspjeti u naumu podizanja svijesti o ambliopiji. Zaključno, Klub HDZ-a će podržati proglašenje dana 12.rujna Nacionalnim danom amblioije. Hvala. Hvala. Imamo dvije replike. Prva je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih samo i ovom prilikom želio istaknuti u kojoj mjeri je prevencija bitna. Proglašavanje dana naravno da podupiremo, međutim, ne treba ostati samo na proklamiranom činu proglašenja ovog dana. Treba ukazati u kojoj mjeri je bitno da sva djeca na vrijeme odu na pregled. Ja bih ovom prilikom istaknuo potez ministra Varge iz prošlog saziva koji je donio odluku da sva djeca više ne čekaju upis u školu kada je bio obavezan pregled sa 7 godina što je prekasno nego je odlučeno da svako dijete sa navršene 4 godine mora otići na pregled vida jer upravo u tom periodu do 7 godine se može spriječiti sve one posljedice koje nastaju kao posljedice ambliopije. Prema tome, naravno da podržavamo ovu odluku ali inzistiramo da to ne bude samo još jedan dan koji obilježavamo reda radi, nego da se svakodnevno kroz preventivne aktivnosti u sustavu Ministarstva zdravlja koje je na žalost u proteklom mandatu ove Vlade su potpuno zanemarene učini puno više za prevenciju svih oboljenja koje u konačnici mogu dovesti do toga da sva ta djeca žive zdravo. Uostalom danas imamo i slabovidne i slijepe osobe koje su i doktorirale. Prema tome, svakako obrazovanje je ključno da ova djeca mogu do maksimuma razviti sve svoje sposobnosti unatoč slabovidnosti. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Marija Budimir. **Budimir, Marija (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Jovanoviću, slažem se sa vama naravno. Sve više djece nam je slabovidno i naravno da s time i na neki način je i otežano njihovo školovanje. Da li je to razlog, evo napredak tehnologije. Svjesni smo svi kako nam djeca, prije smo evo imali samo kompjutere sa velikim ekranima, pa smo krenuli sa laptopima. Sad imamo i iPod, imamo iPhone, ekran je sve manji, slova također, a naša djeca već od najranije dobi neki već u vrtićkoj dobi već se koriste. Je li to uzrok ili nije to ćemo prepustiti liječnicima i struci. I slažem se da ne možemo samo nacionalnim danom proglašenja ambliopije i o ovom problemu treba govoriti i više i kako bi evo u školi, ja mislim kad bi sad imali rezultate ispred sebe sve više djece nose nam naočale. Vid je važan i znamo da općenito zdravlje je najveće bogatstvo. Kada ostanemo bez njega, onda ga znamo cijeniti, tako i vid. Ali ne smijemo zanemariti svu onu populaciju koja ima problema i poteškoće da li je to oslabljeni vid, sluh ili neki drugi nedostatak o čemu smo već danas imali prilike govoriti kada je bilo na dnevnom redu Izvješće pravobraniteljice za djecu i za osobe sa invaliditetom. Prema tome, mislim da u svakom slučaju ne samo ovim proglašenjem Nacionalnim danom ambliopije i mi odrasli često se možemo zapitati i na koji način i kako spriječiti i razvoj ovih bolesti. Hvala. Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. **Ilčić, Ladislav (HRAST)** Uvažena gospođo Budimir. Samo bih nadodao na to što ste govorili još jednu vrijednost, a to je vrijednost solidarnosti. Znači, sigurno da bi osobama sa, koje imaju poteškoće sa vidom bilo puno lakše kad bi svi drugi ljudi razumjeli njihovu situaciju. I mislim da je upravo ovaj dan jedna prilika da svi to bolje shvatimo kako je njima. Znam da su se radile nekakve vježbe, da su ljudima znali zavezati oči da vidimo kako je to ljudima koji ne vide, pa su hodali. Ne znam, vodio ih je pas i uglavnom u svakom slučaju kad se tako nešto dogodi, kad tako netko nešto zdrava osoba isproba, onda sigurno puno bolje razumije i razmišlja o osobama koji ima problema sa vidom. Također i kad su djecu vodili u recimo specijalne škole da se ona druže sa djecom koja imaju bilo kakve poteškoće, bilo tjelesne, bilo kakve druge, ta djeca su pokazivala puno veću solidarnost razumijevanja za te osobe. Tako da smatram da bi evo i proglašenje ovog dana u svakom slučaju pomoglo toj solidarnosti, a ta solidarnost mislim da će biti ključna za bolji položaj tih osoba u društvu. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Marija Budimir. svojom djecom i učenicima pogotovo kada su poglavito bilo koje poteškoće u pitanju. Evo kada bi mi samo za trenutak danas ovdje zatvorili svoje oči, oba dva oka i pokušali se kretati po Hrvatskom saboru mislim da bi nam bilo otežano a kamoli evo i ja često nakon cjelodnevnog boravka ovdje osjetim da i moj vid je oslabljen, da li je to zbog umjetnog svjetla ili gledanja u laptop i ove papire. I mislim da svakom slučaju trebamo biti solidarni pogotovo prema tim osobama koje imaju oštećenje vida i ostalih oštećenja koje ste vi evo i sami nabrojali. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo kao što vidimo nema puno prijavljenih rasprava na ovu temu pa i moja rasprava možda neće trajati toliko predviđenih minuta međutim imala sam potrebu možda reći nešto i na ovu temu i točku dnevnog reda. Tim više što evo od jutros smo u problematici vezano za invalidnost a ova tema je vrlo značajna baš sa aspekta prevencije kako ne bi do nekih oblika invalidnosti, invaliditeta došlo. Uvijek kada se sa međunarodne ili nacionalne razine neki dan proglasi ili se posveti nekoj temi, bolesti, pojavi u društvu, onda nam se nekako čini da je to puka forma, da ćemo tih dana davati u medijima poneke izjave na tu temu, da će stručnjaci sa svoga aspekta ponešto reći i da ćemo već sljedeći dan zaboraviti što smo Svakako da to neće biti dovoljno i ovaj dan ne smijemo sa tim očekivanjima i sa tom predispozicijom niti obilježavati na taj način. Međutim i takvo obilježavanje dana, u ovom slučaju Dana ambliopije imati će svakako svoj cilj. Imati će cilj podizanje svijesti, potrebe i mogućnosti osoba koje imaju to oboljenje, imati će za cilj edukaciju stanovništva, edukaciju prije svega u ovom slučaju roditelja i svih onih koji skrbe i koji se brinu o djeci a i odraslima ako imaju naznake tog oboljenja. I ono što je rekao kolega prije u replici, svakako da to nije dovoljno, da trebamo iza toga prionuti i na zakonske obveze, na pravilnike, i na sve ono što će omogućiti da se ta bolest u najranijoj fazi prepozna, da se dijagnosticira i da se pristupi liječenju. Liječenje u najranijoj fazi je izuzetno značajno zbog toga što se pojavljuje već u najranijoj dječjoj dobi, a pojavljuje se najranije kao što su već stručnjaci danas rekli i napisali uglavnom na jednom oku. Dijete se slobodno kreće i prilagodi drugo oko na vid i ne uočava se ta neka anomalija. Isto tako roditelju se može dogoditi da to ne uoči. Najčešće što se tada uočava je jedna nespretnost djeteta koja možda može se i povezati sa njegovim poteškoćama odnosno nespretnostima vezanim za najraniju dob. Pravi problemi se uočavaju u školi prilikom čitanja i tada dijete zbog teškoća u savladavanju gradiva ima i određene psihološke poteškoće i svakako da trebamo opet ćemo se vratiti na rješavanje uzroka jer pregledi koji su vezani kao obvezni za upis u osnovnu školu su već za dijagnosticiranje odnosno liječenje ove bolesti uglavnom prekratko. Dakle ovaj dan, proglašenje ovog dana ima svakako najznačajniju ulogu, ulogu osvijestiti društvo o tome da postoji bolest i o tome da je to to rano otkrivanje i liječenje ustvari najbolja prevencija od onoga što se može dogoditi razvojem bolesti, a to je visoka slabovidnost odnosno sljepoća. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da je vid temeljno pravo svakoga čovjeka i zbog toga trebamo i upravo odnosno prevenciji bolesti oka posvetiti pažnju. 12.09. će biti i vrijeme kada već počinje škola, vrijeme kada profesori i učitelji mogu već sa djecom razgovarati o toj bolesti kao što je i inače u svim školskim programima i vrtićima uvriježeno da se obilježavaju neki prigodni datumi. Pa ono što mladi vole to su igre, to je crtanje na tu temu, to je ovo što je gospodin rekao simuliranje zavezanih očiju, kretanje zavezanih očiju. Sve skupa to može upozoriti na važnost vida i na potrebu vida. Slijepe osobe, ako jasno se dogodi do sljepoće, imaju zaista problema i možemo i moramo sve napraviti da do sljepoće ne dođe. Bez obzira što su i tehnologije napredovale međutim osobe koje su slabovidne i koje su slijepe imaju i problema u adaptaciji, imaju problema u zapošljavanju, imaju problema sa školovanjem jer se teže uklapaju integrativni proces školovanja, a tehnologije koje su im moguće dostupne, koje postoje za njihovu edukaciju su skupe i nisu im dostupne, rehabilitacijskih programa također nema i nisu svima dostupni. svakako je dobro da u ovom Hrvatskom saboru se progovori na sve teme u koje mogu doprinijeti da se razvijamo u društvo jednakih mogućnosti. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospođo Murganić iskoristit ću još jedanput i vašu raspravu da istaknem u kojoj mjeri je važan nacionalni preventivni program svih bolesti, a u ovom slučaju pogotovo jedan podatak radi svih nas ali i radi javnosti. Da su prije postojali obvezni pregledi vida kod djece u predškolskoj dobi danas ne bi u Hrvatskoj bilo 200 tisuća slabovidnih osoba nego svega 20 Dakle, ukoliko se na vrijeme otkrije, a to je do 4. godine, do 7. godine slabovidnost je izlječiva u 90% slučajeva. Prema tome neka i ova rasprava bude još jedanput podstrek svima da se odazivaju na sve preventivne programe koje organizira Ministarstvo zdravlja jer će to značiti bolju kvalitetu života, duži život za sve one koji se odazivaju na vrijeme na preventivne preglede. evo ja mislim da to nije pristojno. Premda nemam sada vama što posebno replicirati osim toga što ću se u potpunosti složiti sa ovim što ste istakli, pregledi su obavezni, preventivni pregledi, pregledi najranije dobi. Evo ja imam dovoljno godina da mogu biti malo i nostalgična pa se sjetiti onih nekadašnjih školskih, predškolskih dispanzera, dolazaka liječnika i medicinskih sestara u škole kada su nam oči pregledavali u našim učionicama i kao mali dječaci i djevojčice stajali smo u redu. Tada smo evo strahovali od toga da li ćemo dobiti naočale ili nećemo dobiti naočale. Međutim sada sa odmakom ovih godina zaista vidim koliko je to bilo značajno i koliko su bili značajni oni odazivi na obavezna cijepljenja koja smo kao roditelji dobivali pod ne znam prijetnjom prekršaja i drugih sankcija ako ne vodimo računa o vlastitom zdravlju, odnosno o zdravlju svojih najmlađih. Tako da evo i potvrda i odgovor na vašu repliku je zaista potvrda ovoga što ste i sami izrekli. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. S ovim završavamo raspravu. Zaključujem ovu raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. A s ovim završavamo današnju sjednicu i sutra nastavljamo s točkom Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, prvo i drugo čitanje, hitni postupak, prijedlog zakona br. 74. Hvala vam, u 9,30 sutra nastavljamo.